**Mimica, Neven (SDP)** Danas ili večeras ćemo otvoriti još i slijedeću točku dnevnoga reda. - Prijedlog zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, P.Z.E. br. 494 Predlagatelj ovoga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak se primjenjuje u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno Poslovniku hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnositi do kraja ove rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća odbora primili ste na sjednici. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem ima priliku priliku dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. U Republici Hrvatskoj područje radiološke zaštite, dakle zaštite od ionizirajućeg zračenja regulirana je Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja u kojem zakonu sukladno i europskim direktivama su jasno propisana pravila od načina uporabe, izvoza, uvoza do načina kontrole tog sustava. Po tom zakonu osnovan je i Državni zavod za zaštitu od zračenja za koji smo danas evo pripremili određeni mali niz statističkih podataka a treba reći sukladno tom zavodu, dakle Državni zavod za zaštitu od zračenja izdavao je do sada rješenja za uvoz radioaktivnih izotopa i ostalih izvoza ionizirajućeg zračenja. A s druge strane Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Odjel sanitarne inspekcije vršio je nadzor nad izvorima ionizirajućeg zračenja. Različitih rješenja sa područja zaštite od zračenja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja izdana je u 2008. godini izdano je oko 3,5 tisuće a rješenja za uvoz radioaktivnih izotopa i ostalih izvora ionizirajućeg zračenja oko 360. Istovremeno Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva provela je preko 550 inspekcijskih nadzora u kojima su utvrđivana regularnost korištenje uporabe te izdavanje rješenja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja. Osim te djelatnosti Državni zavod za zaštitu od zračenja pratio je i dozimetriju te je u ovom trenutku u registru Državnog zavoda za zaštitu od zračenja 5 tisuća koje se prate s obzirom na njihov rad sa izvorima ionizirajućeg zračenja ili ukoliko rade u prostoru u kojem su izloženi ili ukoliko rade Sa druge strane, područje nuklearne sigurnosti je područje koje je riješeno Zakonom o nuklearnoj sigurnosti gdje se razlika između zračenja od ionizirajućeg, znači izvora ionizirajućeg zračenja nuklearno zračenje prevodi kao zračenje nastalo u nuklearno gorivom ciklusu te je po zakonu koji se bavi tom problematikom osnovan i Državni zavod za nuklearnu sigurnost, a koji državni zavod je bio nadležan za inspekcijski nadzor nad eventualnom uporabom ili bilo kojim drugim postupkom koji je bio u vezi sa nuklearnim zračenjem. U 2008. godini izdano je oko stotinjak dozvola za robu sa dvojnom namjenom koja potpada pod taj režim te isto tako izvršen je inspekcijski nadzor nad mjestima sa nuklearnim materijalom, u 2008. 24 i 2009. 23. Posebno navodim sve ove podatke jer se tijekom godina uz dobar rad, i ovo su pokazatelji sigurnosti, dovelo do jedne situacije u kojoj se dobar dio nadležnosti između dva zavoda prekrivao. Iz tog razloga danas dajemo prijedlog jedinstvenog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u kojoj su uzeti elementi i Zakona o zaštiti od zračenja i Zakona o nuklearnoj sigurnosti, a na temelju kojega osim provedbe svih propisa po jednom i po drugom zakonu, kao što je to bilo i do sada, osniva se jedinstveni Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost koji će na potpuno identičan način provoditi i dalje nadzor nad svim vrstama zračenja kako je to bilo i do sada i bez obzira na izvor zračenja čime objedinjavamo nadležnost unutar jednog zavoda. Posebno treba naglasiti da nuklearni dio dio Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost je dio koji osim direktive Europske unije potpada i pod određene direktive Europske agencije za atomsku energiju za razliku od kojeg zaštita od ionizirajućeg zračenja je u direktnoj svezi sa direktivama Europske unije. Ovaj prijedlog zakona usklađen je sa direktivama Europske unije i sa navedenim direktivama Europske agencije u onoj mjeri ukoliko je kao zakonski prijedlog i mogao biti jer će potpuno usklađenje nastupiti donošenjem podzakonskih propisa na temelju ovoga zakona. Podzakonski propisi koji su bili donosivani na temelju postojeća dva zakona bila su u tim trenucima u potpunosti usklađena sa direktivom. Posebno još treba napomenuti da dolazi u jednom dijelu samo do manje izmjene, a to je da se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Odjel sanitarne inspekcije koji je i dalje uključen u inspekcijski nadzor nema inspekcijski nadzor nad nuklearnim dijelom jer se prema direktivi iz 2009. godine postupak inspekcijskog nadzora nad nuklearnim dijelom provodi samostalno u okviru Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Za sva druga pitanja možemo tijekom rasprave dati odgovor. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Evo u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb predsjednik odbora, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Štovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Odbor je raspravio ovaj zakon kao matično radno tijelo i uvodno obrazloženje dao je predstavnik predlagatelja. Kao što je na početku rasprave istaknuto, donošenjem ovog zakona usvajaju se mjerila koja se odnose na jačanje i optimiranje administrativnog kapaciteta iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja. Objedinjavanjem nadležnosti dosadašnjeg Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Državnog zavoda za zaštitu od zračenja u jedno regulatorno tijelo, dva važna područja zaštite spajaju se u jedno. Izbjegava se i djelomično preklapanje u okviru njihove djelatnosti, a ustanovljuje se vijeće, ne samo za nuklearnu nego i za radiološku sigurnost. Sve ove mjere imaju posebnu važnost ako se ima u vidu da su izvori medicinskih zračenja najveći izvor ionizirajućeg zračenja na stanovništvo, a koji su uz to i u stalnom porastu pa stoga odbor podupire donošenje ovoga zakona. Po mišljenju članova odbora izuzetno je važno propisivanje postupaka u zbrinjavanju radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora, izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti i istrošenog nuklearnog goriva. Uz osnivanje posebne javne službe za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva postavljene su osnove za sustavnu provedbu, praćenje i reviziju strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Tijekom rasprave članovi odbora osvrnuli su se i na odredbe koje utvrđuju izuzeće od zahtjeva za ishođenjem odobrenja, odnosno dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja. Mišljenje je članova odbora da se te iznimke primjenjuju u slučajevima kada ukupna aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionukleida uključenih u djelatnost ne prelazi vrijednost utvrđenu pravilnikom koji donosi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. O obrazovanju, članak 29. propisuje primjereno obrazovanje koje moraju imati izloženi radnici i posebnu stručnu osposobljenost koju moraju imati radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja. Međutim uočeno je u raspravi, radnici koji su izloženi ionizirajućem zračenju ne moraju imati uz primjereno još i posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja kao radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja. Kako je zakonom predviđeno, inspekcijski nadzor podijeljen je između ministarstva nadležnog za zdravstvo i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. U raspravi je međutim postavljeno i pitanje potrebe inspekcijskog nadzora nad radom zavoda koji ima vrlo velike ovlasti kako u poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja tako i u donošenju propisa, pravilnika i U članku 81. stavak 2. propisano je da inspektori Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost imenuje ravnatelj zavoda. Međutim, ni u ovom članku kao niti u sljedećim nisu predviđeni uvjeti u smislu stručne osposobljenosti i radnoga staža, odnosno nekih drugih vještina koje inspektori moraju ispunjavati, slično kako je propisano za sanitarne inspektore. Sve predložene mjere sigurnosti i zaštite, radiološke i nuklearne, omogućavaju primjerenu skrb i zaštitu pojedinca, društva i okoliša od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i sigurno obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, upravljanja radioaktivnim otpadom i fizičkog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih objekata. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje tri amandmana. Prvi, u članku 11. stavak 1. točka 1. iza riječi "sigurnost" dodaju se riječi "uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. Radi se dakle o tome da bi se izuzeće od odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimao izvor zračenja koji je definiran sa pravilnikom kojeg donosi ravnatelj državnog zavoda uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. To je logika i svih ostalih podzakonskih akata u ovome zakonu. Amandman dva se nomotehnički samo usklađuje. U članku 29. stavka 3. riječi "posebno stručno obrazovanje" zamijenjuju se riječima "obrazovanje iz stavka 2. ovog članka". tri je također sadržajni. U članku 81. stavka 1. briše se točka i dodaju riječi "te koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci". S time se određuje da bi inspektor kojeg imenuje ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost uz sve stručne pretpostavke morao imati i najmanje tri godine iskustva u struci. Na taj način odbor podupire ovaj zakon i predlaže njegovo donošenje uz prihvaćanje ova tri amandmana. Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. I u ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, predsjednik odbora gospodin Jerko Rošin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, gospodo iz ministarstva. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 27. sjednici održanoj 27. siječnja 2010. godine Prijedlog zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. prosinca 2010. godine uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da je donošenje ovog zakona mjerilo za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15. – Energetika budući da se njime područje nuklearne sigurnosti i zaštite od od ionizirajućeg zračenja usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno s nekoliko direktiva Vijeća iz tog područja. Sukladno predloženom zakonu osniva se i jedinstveno regulatorno tijelo Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, te se osigurava njegova neovisnost, administrativna i stručna kapacitiranost. Predloženim zakonom cjelovito se regulira problematika koja je do sada bila uređena Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja, "Narodne novine" br. 64/06. i Zakona o nuklearnoj sigurnosti "Narodne novine" br. 173. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovoga zakona, te je vezano uz pravilnik kojim se određuju uvjeti za projektiranje, gradnju, uporabu, te uklanjanje građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja odbor je jednoglasno predložio amandman. Predloženo je predlagatelju da u cilju jasnoće i nedvojbenosti odredbe razmotri potrebu dorade izričaja u članku 63. Raspravljano je i u opsegu poslova inspekcijskog nadzora povjerenima inspektorima za radiološku i nuklearnu sigurnog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, te Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, odnosi se na članak 80. stavak 1. i 2. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova pet glasova za, 2 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona o radiološkoj, nuklearnoj sigurnosti zajedno sa sljedećim amandmanom. U članku 33. stavku 3. iza riječi "graditeljstvo" dodaju se riječi "i ministra nadležnog za zdravstvo". Obrazloženje. Navedenim amandmanom predlaže se da pravilnik kojim se određuju uvjeti za projektiranje, gradnju, uporabu, te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja donosi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i ministra nadležnog za zdravstvo, a u dijelu koji se odnosi na fizičku sigurnost i ministra nadležnog za unutarnje poslove. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu i to tako što ćemo večeras provesti raspravu po klubovima. Tri su prijavljena kluba a sutra pojedinačnu raspravu, za sada pet prijavljenih pojedinačnih rasprava. Znači idemo po klubovima. Najprije klub SDP-a, poštovani zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

Evo, konačno je pred nama jedan zakon za koji sam se i osobno dugo godina zalagao, a to je da se racionalizira djelatnost koja se bavi zaštitom od zračenja i nuklearnom sigurnošću u Republici Hrvatskoj, odnosno da se uspostavi jedinstveno upravno tijelo koje se bavi predmetnom problematikom, a u ovom slučaju to tijelo ima i znatne stručne, usudio bih se reći i znanstvene ingerencije, pa čak i instrumente da provodi određena mjerenja u okolišu ili u nekim institucijama, bolnicama itd. Sa žaljenjem opet moram reći da u u procesu donošenja ovog zakona nisu značajnije kontaktirane strukovne udruge što je šteta, jer strukovne udruge su one koje mogu dati jednu dodanu vrijednost određenim zakonima i pravilnicima, okupljaju najškolovanije, najstručnije osobe koje se u ovom slučaju još bave i znanošću, pa bi saslušati njih bilo zapravo glas razuma. Tako na žalost Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja nije konzultirano. Za Hrvatsko nuklearno društvo nemam podataka da li su oni dobili zakon na uvid dostatno rano da mogu određene primjedbe dati. To sam im učinio ja osobno, zakon kao takav kažem može se reći da znatno unapređuje situaciju u Republici Hrvatskoj što se tiče problematike znanosti o zračenju. Vrlo sam zadovoljan i što je odnedavno znanost o zračenju prepoznata kao i zasebno polje vezano uz mogućnost napredovanja u zvanja znanstvenika u institutima i fakultetima, što evo prije koji mjesec izašlo i u "Narodnim novinama", te će omogućiti i određena znanstvena istraživanja vezana multidisciplinarna, nadam se i uz pomoć ovog zavoda u osnivanju. I sve bi bilo dobro kada ne bi bilo određenog ali. Naime člankom 80. stavak 2. inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je predviđena da obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zračenja, zaštita od ionizirajućeg zračenja u vezi sa medicinskim ozračivanjem, zdravstvenim pregledima i ozračenjem izloženih radnika te ozračenjem stanovništva. člankom 80. Ministarstvo zdravstva zadržava inspekciju nad radioaktivnim izvorima, koji su i tako u njegovom vlasništvu, što je nedopustiv sukob interesa i u nebrojeno puta sam bio i osobno uključen u određene pregovore sa pregovaračima iz Europe, a isto tako i sa najvišim dužnosnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju, dakle EAEA u Beču gdje je baš njegova ekscelencija, generalni, direktor general dakle Mohamed ElBaradei bio nezadovoljan zakonskim rješenjima u Republici Hrvatskoj vezano uz nezavisnost regulatornog tijela koje se bavi zaštitom od zračenja i nuklearnoj sigurnosti. Stav EAEA jest da tijelo neovisno onda ako se financira iz proračuna, te je u mogućnosti osigurati provedbu svojih odluka, a sredstvo provedbe njegovih odluka jest upravo inspekcija tako da ne bude situacija kadija tuži kadija sudi, da ministarstvo samo sebi ima mogućnost, ne kažem da bi se to desilo i da se to desilo, ali sama mogućnost da se to može desiti, da recimo oprosti neke situacije i nesukladnosti vezano sa izvorima zračenja, dakle i provedbom mjera i kontrolom i nadzorom izbora. Stoga bi još trebalo taj članak popraviti, na način da se osigura puna neovisnost ovog tijela u nastajanju i nadam se da će vladajuća većina to pokušati riješiti na zadovoljavajući način i u biti o tom amandmanu će i ovisiti hoće li klub SDP-a podržati ovaj zakon. Još jednom ponavljam da je dosta neprimjereno i šteta da stručnjaci i članovi Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja nisu malo pročešljali zakon, jer tu imamo i nekakve situacije kojima predlagači zakona pokušavaju mijenjati i prirodne zakone, kada kažu primjerice da je fisija cijepanje teške atomske jezgre u dvije približno jednake jezgre. E sad ne znam zašto se to mora fiksirati u zakonu, kad to nije nužno, to nije nužno istina. To je istina u većini slučajeva, to je statistička istina, ali nije nužno istina u u svim slučajevima. To je čudnije zašto se recimo to uvelo u opće odredbe, u ovaj glosar, glosar, kada se fisija ako se pretraži onom search funkcijom po tekstu cijelog zakona u biti nigdje više ne spominje. Dakle evo to je još jedna egzotika naših upravnih organizacija i ministarstva da eto možda da uđemo u Guinessovu knjigu rekorda, ako mi promijenimo u hrvatskom zakonu, Saboru fizikalne zakone da će možda oni i u stvarnosti biti promijenjeni. Dakle ima tu još nekih takvih situacija, ali to ne mijenja meritum zakona i dobru nakanu, ali kažem trebalo bi pojačati ovaj ili poboljšati ovaj članak 80. stavak 2. Ja osobno ću također i dati neki amandman vezano uz situaciju da ministar zdravstva daje mišljenje gotovo na sve, pa bilo bi, odnosno daje suglasnost gotovo na sve aktivnosti ovog zakona. Ipak u nekim situacijama bi bilo primjerenije da daje svoje mišljenje putem svojih stručnih službi. Inače ako daje suglasnost na, suglasnost se spominje gotovo u 15-ak od ukupno 100-tinjak članaka, dakle praktički ograničava rad zavoda i sužuje mu njegovu neovisnost, što je dakle u suprotnosti sa stavom Međunarodne agencije za atomsku energiju, pa bi štoviše moglo dovesti u pitanje i već zatvoreno područje zaštita potrošača i zdravlja, poglavlja 28, a možda i energetiku. Dakle molim gospodina državnog tajnika i gospodina ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja da razmisle o novom izričaju stavka 2. čl. 80 i ukoliko se sutra to na zadovoljavajući način riješi klub SDP-a će zakon podržati. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. U ime predlagatelja riječ je zatražio državni tajnik Ante Zvonimir Golem, izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, ja bih se osvrnuo na izlaganje i dao možda jedno razjašnjenje jer mislim da je nastupila određena zabuna. Pa ću možda to malo slikovito prikazati. Dozvole za uvoz izvora ionizirajućeg zračenja kao i dozvole za upotrebu izvora ionizirajućeg zračenja, dozvole za prostor u kojem će se izvori ionizirajućeg zračenja koristiti daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. RH nema u svom vlasništvu, bar ne Ministarstvo zdravstva izvore. Izvori su u vlasništvu bolnica koje su vlasnici županije. Izvori su u vlasništvu domova zdravlja koje su vlasnici županije, ali sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva koje kontrolira, kontrolira upravo te izvore i kontrolira upravo izloženost građana. Kada bi se taj dio inspekcije dao upravo kako je tu sad bilo predloženo u državni zavod tada bi došlo do situacije da isti zavod koji izdaje dozvolu za rad kontrolira čime dobivamo praktički situaciju da ono što bi se željelo izbjeći, što smo ovim prijedlogom izbjegli upravo na ovaj način, a to je da isti onaj koji nešto odobrava sam sebe i kontrolira jel to dobro odobrio i da li je to što je on odobrio je izazvalo dakle nekakav neželjeni efekt. Iz tog razloga i dalje ostajemo kod prijedloga da poslove sa izvorima ionizirajućeg zračenja koje obavlja Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost da kontrola tih poslova prema svima ustanovama bez obzira tko im je vlasnik, a ponavljam i državne bolnice koje nazivamo imaju svoje vlasništvo. To su pravni subjekti u RH sa svojom registracijom i kao takvima jedina neovisna kontrola tih izvora je upravo kroz sustav sanitarne inspekcije, a nikako da državni zavod sam to kontrolira. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I za ispravak netočnog navoda javio se poštovani zastupnik Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine državni tajniče ja nisam ni rekao da bi to trebalo biti u državnom zavodu. To može biti u državnom inspektoratu, ali je nedopustivo da Ministarstvo zdravstva kontrolira svoje bolnice i izvore u svom vlasništvu kroz svoju sanitarnu inspekciju koja je dio tog ministarstva. Što se tiče ovog dijela nuklearne sigurnosti to je u skladu koliko god to bilo paradoksalno, ali to je u skladu sa europskim direktivama da taj dio inspektorata bude u državnom zavodu. Ali ovaj dio koji se odnosi na bolnice bilo bi primjerenije riješiti sukladno rješenjima koja su prisutna u Europi kroz nekakve nezavisne inspektorate ili neku … /Govornik se ne razumije./… inspekciju ili neki drugi način, a ne da kontrolira to Ministarstvo zdravstva po principu kad ja tužim kad ja sudim. Evo, hvala. Hvala lijepa. Ovu razliku u mišljenjima oko ovog pitanja bit će lakše sutra u pojedinačnoj riješiti nego kroz ispravke netočnoga navoda. Sada je na redu sljedeći drugi klub, prijavljeni klub HNS-a. Poštovana zastupnica Danica Hursa, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će zastupnice i zastupnici kluba HNS-a podržati prijedlog ovog zakona. U podlozi ovog zakona stoje važeći zakoni o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja iz 2006. i Zakon o nuklearnoj sigurnosti iz 2003. godine. Prijedlog ovog zakona predstavlja usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i vezano je uz poglavlje 15. Energetika. U području ovoga zakona zadana su mjerila koja trebaju biti ispunjena, a odnose se na: jačanje i optimiziranje administrativnih kapaciteta iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja te na usvajanje te na usvajanje nacionalne strategije postupanja sa radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom. Ova su dakle 2 osnovna mjerila sadržana u 6 direktiva koje je potrebno uskladiti s našim zakonodavstvom. Dopustite da ih pobrojim, mislim da je to jako važno. Prvo je direktiva o uspostavljanju zajedničkog okvira za nuklearnu sigurnost nuklearnih instalacija. Druga direktiva je o temeljnim normama sigurnosti za zaštitu zdravlja radnika i pučanstva od opasnosti u vezi s ionizirajućim zračenjem. Treća direktiva je o nadzoru i kontroli pošiljki radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Četvrta je o zdravstvenoj zaštiti od ionizirajućeg zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. Peta govori o informiranju javnosti o mjerama zaštite i postupcima koji će biti poduzeti u slučaju izvanrednog događaja. I šesta govori o kontroli visoko aktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora bez posjednika. U predloženom zakonu osniva se jedinstveno regulatorno tijelo. O tome su moji prethodnici puno govorili, ja ću samo reći da se time osigurava njegova neovisnost te administrativna i stručna kapacitiranost sukladno mjerilima iz pregovaračkog spomenutog poglavlja 15. Također se postavljaju osnove za sustavnu provedbu, praćenje i reviziju strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva sukladno mjerilima iz spomenutog pregovaračkog poglavlja poglavlja 15. Predloženi zakon ne odnosi se na prirodnu razinu ionizirajućeg zračenja podrijetlom iz svemira, zemljine kore ili ljudi ako nije promijenjena ljudskom djelatnošću. Odredbe ovoga zakona koje se odnose na sastav radioaktivnih tvari ne važe za hranu i njihov sastav, čiji sastav određuju posebni propisi. Isto tako odredbe ovoga zakona ne važe za uvoz i izvoz lijekova. I na kraju da ponovimo na što se ovaj zakon odnosi. Ovim zakonskom prijedlogom uređuju se mjere sigurnosti, zaštite od ionizirajućeg zračenja i fizičkog osiguranja pri obavljanju nuklearnih djelatnosti i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. Uz primjenu primjerene zaštite pojedinaca društva Također se omogućava sigurno obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja nuklearnih djelatnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i fizičkog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih objekata. Zahvaljujem. **Mimica, I raspravu po klubovima završit će klub HDZ. U ime kluba poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama je novi objedinjeni i prema smjernicama Europske unije prilagođeni zakon koji tretira jedno posebno važno područje, područje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. Moram reći da Hrvatska ima lijepu tradiciju u ovome. Mi smo prvi zakon donijeli, gdje doktor Kubelka '92. ili treće. Osnovali smo tadašnji hrvatski zavod. Koje smo donijeli? '93. i onda smo osnovali Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja, uspostavili komunikaciju sa svim europskim i svjetskim tijelima, ustrojili smo evidenciju izvora zračenja, kontrolu nad izvorima evidencija osoba izloženih zračenjem, dozimetriju, zdravstvene preglede i sve ono što treba doista u onim teškim ratnim godinama, mislim da smo odradili veliki posao. Danas je pred nama ja se nadam posljednje usklađenje. Usklađenje u kojem se dva velika područja objedinjuju, dakle područje za radiološku i nuklearnu sigurnost na način da se osniva jedno centralno državno tijelo. Zakon uz to predviđa i osnivanje vijeća na razini države, to je konzultativno tijelo Hrvatskog sabora. Do sada je postojalo takvo vijeće za nuklearnu sigurnost, a sada eto vijeće za radiološku i nuklearnu sigurnost, dakle za obadva područja i ono ima svoje definirane zadatke, ciljeve i način izbora. I mislim da je to dobar i značajan kvalitetni iskorak. Što se tiče Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, on će biti sigurno racionalniji od dosadašnja dva zavoda. Međutim, ima čitav niz mogućih primjedbi koje jesu usklađene najvećim dijelom sa europskim propisima, ali su dosta nelogične. Bilo je o tome govora večeras. Dakle, prije svega to je tijelo koje ima ogromne ovlasti, to je tijelo koje piše proizvodi podzakonske akte u ovom zakonu ima ih nekoliko desetaka, to je tijelo koje provodi sve ono što je propisano i to je tijelo koje velikim dijelom vrši i inspekcijski nadzor samo nad sobom u onom nuklearnom dijelu. No, ima još čitav niz stvari o kojima se može raspravljati, ali vremena za to nema jer zakon treba donijeti, tako da bih ja postavio nekoliko dilema, istakao nekoliko problema. Prije svega podzakonske akte u pravilu donosi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, a suglasnost daje ministar zadužen za zdravstvo. Ja mislim da je to dobro. Obrazložit ću poslije zašto iako je ovdje bilo suprotnih primjedbi, zdravstvena edukacija je sve važnija u zaštiti pučanstva od izvora zračenja, od modernih izvora zračenja u svakodnevnoj medicinskoj radiološkoj praksi o čemu će reći nekoliko riječi kasnije. Ono što je dobro to je da za svaki takav izvor treba odobrenje, prije svega odobrenje koje daje državni zavod, da uz to treba i dozvolu za uporabu takvih izvora, a da postoje izuzeća. Dakle, kod izvora niskih vrijednosti ta izuzeća su definirana. Za područje radiološke sigurnosti su ona definirana u samom zakonu, a za područje nuklearne će biti definirana podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom za ... radiološke sigurnosti. za ... radiološke sigurnosti. To su dakle uređaji za koje ne treba odobrenje, koji ne proizvode veću razliku napona od 30 kilovolti, odnosno ne daju nam 0,1 metar udaljenosti više od jednog mikrogreja na sat. Zašto je ovdje definirano u zakonu, a za nuklearnu sigurnost u pravilniku? Zakonodavac vjerojatno ima obrazloženja. Malo zvuči nelogično ali eto može se tolerirati i takva jedna nekonzistentnost. Ono što bi trebalo spomenuti ovdje to je da se ističe zaštita od ionizirajućeg zračenja sa tri karakteristike. To je prije svega opravdanost, što znači da upotreba ionizirajućeg zračenja ili nukleida mora biti opravdana i mora stvoriti veću korist od štete koju izvor može nanijeti, optimizacija, upotreba po principu što niže moguće doze, dakle po principu alara i ograničenje zračenja na način kako je propisano ovim zakonom. Ovdje bih sada rekao zbog čega mislim da bi Ministarstvo zdravstva trebalo ostati i u inspekcijskom nadzoru nad ovim dijelom zašite od ionizirajućeg zračenja u samom državnom zavodu, ali uz sustavu suglasnosti na sve pravilnike. Spomenut ću samo višeslojni CT uređaj koji danas postaje svakodnevnica i nema nijedne bolnice ni najnižeg ranga koji danas može funkcionirati bez njega. Multislice CT je uveden u praksu prije nekoliko godina. Preplavio je svijet zbog svojih ogromnih ionočkih prednosti, ali je to tempirana bomba. Onda je takav izvor ionizirajućeg u ovom slučaj rendgenskog zračenja da on definitivno danas ni kod nas niti u svijetu nije pod potpunom kontrolom. Spomenut ću samo nekoliko podataka. U svijetu se godišnje napravi oko 100 milijuna sa ovakvim uređajem. U razvijenim zemljama između 20 i 30% stanovnika se svake godine ozrači na takvom uređaju, a doza koja pri tome dobiva se kreće između 25 i 80 milisilverta. Kada bi to sve zbrojili dobili bi svake godine nekoliko lijepih eksplozija atomskih bombi. Dakle, jedan takav pregled odgovara recimo 400 snimki pluća. A za snimku pluća imamo stroge propise kada i kako se pacijent njoj podvrći, a ovo je jedan pregled koji daje dozu od 400 snimki pluća. U roku od nekoliko minuta je ta doza dana. I danas se smatra da Multislice CT daje preko 70% doze, ukupne doze od svih medicinskih izvora zračenja i to sve u zadnjih nekoliko godina. Pa ću reći npr. da su leukemija i karcinomi zbog toga u sljedećih 20 godina sigurno statistički značajno češći u očekivanju. Reći ću da je po izračunu American society radiology odnosno Američkog društva za radiologiju jedna leukemija ili karcinom na svakih 550 Multislajt pregleda kod djece, znači na 550 malih bolesnika jedna leukemija ili karcinom, ja ih godišnje pregledam puno više od toga. I podatak koji je možda najstrašniji, ankete na svjetskoj razini, govorim o svjetskim podacima i naši se poklapaju pokazuju da 90% liječnika koji upućuju na te preglede i 80% liječnika koji ih provode nemaju pojma koju dozu su dali pacijentu pri svakom pregledu. I zato mislim da u budućnosti u zaštiti od ovih oblika zračenja a ona će se eksplozivno širiti medicinska edukacija je zapravo glavna mjera zaštite i zato se slažem da ovo sve bude pod Ministarstvom zdravstva a ne pod Državnim inspektoratom u kojem apsolutno nema stručnjaka koji bi mogli i naslutiti a kamoli znati riješiti ovakav problem. Mislim da su to jaki argumenti za ovakav inspekcijski nadzor u kojem nad zavodom u ovom dijelu ionizirajućeg zračenja inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo zdravstva a u nuklearnom dijelu nadzire zavod sam sebe. ovdje inspektore imenuje ravnatelj zavoda i ti inspektori vrše inspekcijski nadzor nad samim zavodom koji donosi podzakonske akte, koji provodi sve što u njima piše i sam sebe inspekcijski nadzire. Taj dio mislim da nije dobar ali ako je to sukladno a je europskim smjernicama onda moramo uzeti od Europe i ono što mislimo da nije dobro. Isto tako, smatram i to ćemo podnijeti odnosno podnijeli smo kao odbor amandman da bi trebalo precizirati za te inspektore prethodno koji bi bio obvezan prethodno, ne samo stručnu spremu njegovu a isto tako smatramo da bi trebalo trebalo vidjeti zapravo u kojoj mjeri bi inspekcijski nadzor nad cijelim ovim državnim zavodom trebao biti pod nekim drugim državnim tijelom jer se radi o preozbiljnim pitanjima i preozbiljnoj problematici. Uz ove i još neke primjedbe koje smo istakli u odboru smatramo da ipak ovaj zakon predstavlja značajan iskorak, predstavlja racionalizaciju, predstavlja sukladnost najvećem dijelu europskih normi a ipak omogućava obavljanje inspekcijskog nadzora na jednoj visokoj stručnoj razini u kojoj ipak jamči konačna kvaliteta a to je što manje nepoželjnih pojava od izvora ionizirajućeg zračenja. I samo moj osvrt još na prijedlog da se inspekcijski nadzor obavlja u Državnom inspektoratu. Državni inspektorat i ovaj Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost su apsolutno ravnopravni u pravnom statusu i mislim da jedan drugome ne bi mogli biti nadređeni i zato da je rješenje koje je ovdje predloženo možda jedan loši kompromis ali je kompromis. I zaključno u ime kluba, smatramo da bi uz ovih nekoliko amandmana koje smo podnijeli u ime odbora a biti će vjerojatno još nekih koje ćemo ovdje razmotriti u svakom slučaju zakon zaslužuje da ga se prihvati u hitnoj proceduri. Hvala lijepo. **Mimica, Ovdje se sada zaustavljamo. Sutra u 9 sati i 30 minuta nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prvi je na redu poštovani zastupnik Stjepan Kundić sutra. Prijave za pojedinačnu raspravu se mogu još podnositi do sutra do 10 sati. Još jedna važna obavijest za sve zastupnice i zastupnike koji su sada u dvorani a i za one koji nisu. Glasovanje o raspravljenim točkama se predviđa sutra u 12 sati, pa molim